Въпрос от народния представител Павел Димитров Шопов относно търсене на гаранционна отговорност от фирмата строител на отсечката Чирпан-Стара Загора за автомагистрала „Тракия”. Заповядайте, господин Шопов, да развиете въпроса

от Чирпан до Стара Загора, тъй като още тогава само 5-6 месеца след пускането на отсечката се бяха появили тежки проблеми, недостатъци вследствие явно на лошото строителство – пропадания,

поправено това, което се е случило толкова скоро след пускането на магистралата. Имаше някои изкърпвания тук-таме при пропаданията, но като цяло магистралата оттогава досега не беше поправена решително. Не може да се счита, че се касае до една нова магистрала, по начина, по който тя изглежда и е в настоящия момент. Този въпрос Ви го задавам и по повод на обстоятелството, че гаранционните срокове изтичат въпросът ми към Вас е: какво е положението с търсенето на гаранционната отговорност от фирмата или фирмите изпълнителки? Ще може ли да бъдат извършени необходимите рехабилитационни работи на тази чисто нова магистрала и този нов участък? Това ще има и превантивно значение по отношение на новото строителство по българските пътища и магистрали. Ще покаже, че правителството и компетентните органи имат решимостта да се борят с лошото строителство, да търсят правата на държавата, съответно на българските граждани.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

Агенция „Пътна инфраструктура” е предявила рекламационни претенции към изпълнителя – Сдружение „Рънауей БГ”. Трябва да ви информирам, че съгласно 61-1 и 62-1 – това са двете клаузи от договора, от общите условия на договора, договорът се счита и към момента за неприключен. Към настоящия момент не е издаден гаранционен сертификат. Това е и основанието за изискването на Агенция „Пътна инфраструктура” фирмата изпълнител да е задължена да отстрани появилите се дефекти по компрометираното платно в този участък. Гаранционният срок започва да тече от момента на подписване на Акт 16 и въвеждане в експлоатация на обекта. Минималният гаранционен срок за автомагистрали е 5 години, съгласно наредбата на МРРБ от 31 юли 2003 г. С оглед търсене на решение на появилия се проблем с решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” е създадена работна група. На 21 юли 2010 г. Централният институт на пътните технологии е водещ, национални и други институции бяха представени в нея. Обследваха се пластовете на пътната настилка на повредения участък. На 6 август 2010 г. е представен подробен доклад с резултатите от обследването. Въз основа на извършената експертна проверка на обекта са направени следните изводи: резултатите от лабораторните изпитвания показват, че изпитаните асфалтови смеси, въпреки някои отклонения, отговарят на техническата спецификация на обекта. Общата дебелина на асфалтовите пластове е 25 см, а дебелината на износващия пласт от пласт от сплит мастик асфалт е 4 см. Участъкът е пуснат в експлоатация с положен износващ слой. Проверено е и потъването и образуването на коловози по дясното платно. Отчетена е и дължината на повредените участъци. С писмо Агенция „Пътна инфраструктура” на 9 септември 2010 г. е уведомила сдружението, че трябва да предприеме незабавно стартиране на работите за отстраняване на строителните дефекти в участъка от километър 204 до километър 210 и това е в дясното платно. Впоследствие е изготвен и съгласуван от контролните органи и Проект и Проект за временна организация на движението, поради отклоняването му в съседното платно в зоната на повредения участък. Фирмата изпълнител е съобщила, че е съгласувана временната организация за движението и, отчитайки навлизането в есенно-зимния сезон през следващите шест месеца предстои да се предприемат действия за ремонт на участъка. Благодаря. Не можеше да има по-удовлетворителен отговор от този, господин министър. Когато формулирах въпроса и Ви го зададох, той беше зададен до голяма степен от наблюдение на ползващ магистралата шофьор-водач. Въпросът малко дори е лаически по начина, по който съм го поставил. Вие отговорихте изключително задълбочено. Дори не бях оказал точно къде са повредите и къде е проблемът. Това е видяно от всички български

продължение на, аз ги определих за мен между 6-7 километра дължина, така съм ги премерил и на километраж. Видно е, че е направено абсолютно всичко необходимо, така че че оттук нататък е въпрос на непосредствена реализация извършването на ремонт, с което Ви благодаря за всичко, което сте направили. Мисля, че няма място за съмнение, въпреки че тук трябва да отбележа, че предишния път, когато зададохме въпроса, ми беше отговорено по начин, че всичко ще бъде оправено. Явно, че тогава не са били взети всички мерки. Виждам, че сега има всичките условия ремонтът

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости на Народното събрание, уважаеми министър Плевнелиев! Моят въпрос малко поизостана във времето, но въпреки това той е актуален и днес. Град Ямбол и Ямболска област имат сериозни проблеми и не правят изключение по отношение на водоснабдяването и свързаното с това изграждане на пречиствателни станции за питейна вода. На 12 октомври т.г. след шумна демонстрация беше прерязана от Вас и от министър-председателя лентата при откриването на новия тласкателен водопровод. Моят въпрос към Вас е: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

стоманен тласкателен водопровод с диаметър 720 милиметра. През последните 5-6 години, поради засилената корозия и лошото състояние на водопровода, са зачестили авариите по него. Отстраняването им е било доста трудно, поради сложния терен, през който преминава трасето, а именно: преминаване по дъното на гребния канал, преминаване по проектното дъно на нереализирания проект за изместване на р. Тунджа, преминаване под дигата на р. Тунджа, преминаване през водния поток на действащото корито на Тунджа и преминаване през частни имоти. само през последните две години и половина, това са важни факти, от началото на 2008 г. до средата на 2010 г. по водопровода са отстранени 71 бр. аварии, от които 37 бр. през 2009 г. Всяка една от тях е била повод за прекъсване на водоснабдяването на населението в града и за големи загуби на вода за експлоатационното дружество. Една от изключително сложните и тежки аварии възникнала на 10 януари 2008 г., която е довела до прекъсване на водоподаването за повече от 38 часа на 70% от града. Лошото техническо състояние и описаните по-горе проблеми са наложили спешното проектиране и изграждането на нов тласкател, по ново трасе, съобразено със съществуващите водни обекти, разпоредбите на Закона за водите, наредбите, правилата, и нормите.

комплексен доклад за оценка на съответствието и изпълнение на СМР-то. Ето и конкретните цифри: през 2009 г. и 2010 г. за СМР са изплатени 9,6 млн. лв. с ДДС, за изготвяне на идейния работен проект – 37 хил. 500 лв. с ДДС, за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието – 4 хил. 400 лв. с ДДС и стойността на извършения надзор е 76 хил. лв. с ДДС. При новото проектно решение тласкателят е изпълнен основно с чугунени тръби с два клона, с диаметър 500 мм, направени са 9 броя шахти, 3 бр. шахти с отдушник, различни други съоръжения. Дължината на трасето е 3,1 км, а общата дължина на двата клона е 6,2 км. Обектът е въведен в експлоатация на 19 август с подписване на образец-протокол, има и разрешение за ползване с всички необходими разрешения. Искам да кажа само, че гр. Ямбол, по това, което аз разбрах, включително и на Коледа е останал без вода, така че наистина това е един проект, който има голям смисъл. Радваме се, че е приключил

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми министър Плевнелиев! Признавам, че Вашите експерти са написали коректен отговор на поставения от мен въпрос, но аз имам следващи два такива. Първо, работата по въпросния тласкател започна още в 2000 г. с различни проектни, предпроектни проучвания. Зачестилите аварии, които наложиха спешно този проект, по настояване на Вашия предшественик министър Гагаузов и неговият заместник – господин Михалевски, спешно да бъдат включени в инвестиционната програма през 2008 г. Ще Ви коригирам малко по отношение на цифрите – до 30 юни 2009 г. бяха приведени 7 млн. 431 хил. 368 лв., тъй като обектът стартира практически на 18 март 2009 г. Оттогава бяха необходими година и половина на вашето правителство, за да осигури остатъчните средства за довършването на така необходимия тласкател. Защо пропуснахте този срок от близо година и половина? Аз признавам, че на Вас Ви беше оказан много сериозен натиск от колегите от ГЕРБ, които също бяха в невъзможност и в много неизгодна ситуация, спрямо гражданите на Ямбол. Не Ви ли притеснява фактът, тъй като Вие успокоявахте гражданите на Ямбол, че освен на Коледа, те ще могат да се къпят и през лятото? Изобщо този цинизъм! Би трябвало да се въздържате – и още повече, за технократ като Вас! И още нещо, господин Плевнелиев. Вие се обръщате с уважение към професионалната общност: на рязането на лентата на откриването на тласкателя Вие намерихте добри думи за кмета, за държава, за партия, за министър-председател. Не благодарихте обаче на проектантите, на изпълнителите, на инвеститорите, на надзорниците, които положиха всички необходими усилия за спешното и бързо приключване. И само липсата на средства, по Ваша вина, затлачи и закъсня изграждането на този така нужен обект за гр. Ямбол. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Мерджанов! Ако това ми е кусура, че не съм благодарил на едни проектанти и на един независим надзор, нека това да е! Приемам го. Но аз искам да кажа нещо много по-важно. Ето Ви един прекрасен пример за това – как в България се работи по проекти, които имат смисъл, как те в крайна сметка се случват, независимо кой е на власт. И това е големият смисъл на това, в което аз вярвам. Искам да ви кажа, че не съм споменавал цифри, които да трябва да коригирате, но цифрите, които Вие казахте, въпреки че казахте, че „коригирате цифри”, всъщност са верни. Аз не съм споменавал обаче други цифри, а всъщност не съм споменавал и това как сумата от 9,6 милиона се дели на Да, тя се дели на 7,4 млн. платени от предишното правителство и 2,3 млн. платени от новото правителство. Но това няма абсолютно никакво значение тогава, когато, пак казвам, ние имаме един проект, който има смисъл. Дай Боже, да има повече такива проекти в България, независимо кой е на власт те да вървят напред! Искам да Ви кажа, че ние бяхме наистина в една финансова, много тежка ситуация във втората половина на 2009 г. и точно тогава, ако проследите решенията в Министерството на регионалното развитие ние приоритизирахме всичките подписани проекти във ВиК-сектора за стотици милиони левове в пет категории. Първата категория беше: животоспасяващи проекти и проекти, които не могат по никакъв начин да бъдат отлагани. Именно в тази категория първият обект, който влезе, беше в Ямбол. Така че лично аз държа и искам да благодаря не само на тези, на които съм пропуснал да благодаря, разбира се, те имат своята роля, но и преди всички на толкова много експерти в държавните институции, които още тогава казаха:

Господин министър, вече минаха 15 месеца от времето, когато Вие поехте отговорността на министър на регионалното развитие и благоустройството. През този период бяха извършени много кадрови промени в управлението на различните ВиК оператори – минимум 20 от общо 29, бяха сменени. Идва времето, когато Вие ще трябва да отговаряте и на въпроси: как тези нови управители се справят със своите задължения по управлението на тези значими за обществото услуги? Моят конкретен въпрос е за ВиК-Варна. Ще припомня само фактите. Миналата година по това време беше сменен управителят на ВиК Варна, когато резултатите на дружеството бяха почти 3 млн. печалба към над 9 млн. налични средства по сметките на дружеството, без задължения към основните доставчици, които обезпечават дейността на ВиК-Варна. Към днешна дата наличните средства във ВиК-Варна са около 2 млн., с доста задължения към основните доставчици. Основният въпрос, за който аз Ви питам, освен тези обезпокоителни финансови данни за управлението на настоящия управител господин Русев, е въпросът за договора, който той е сключил през м. юни – за поемане ангажимент за опериране с ВиК-системата на едно частно ВиК – това е за Курортния комплекс „Златни пясъци”. Първият договор, който той сключва, и който той не съгласува по никакъв начин, или по-образно казано, той прегазва два закона – Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, откъдето е длъжен да получи предварително становище и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, и от Вас като принципал по силата на чл. 10б от Закона за водите, където Вие трябва като ръководител да му дадете своето становище. Въпросният господин Русев сключва договор, който е много странен.

400 хил. лв. без ДДС за половин година, което означава близо милион с ДДС за една година при общ обем на приходите от 3 млн. за ВиК-то, което е крайно неизгодно. При това положение Ви питам, при положение че знам и отговора: давали ли сте съгласие предварително за сключване на този договор м. юни като принципал на държавната политика във ВиК-сектора и на тези дружества с държавно и държавно общинско участие? Благодаря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 в качеството му на принципал на ВиК-Варна да сключи договор с ВиК – „Златни пясъци” за възмездно извършване на ВиК-услуга за Курортен комплекс „Златни пясъци”, Ви уведомявам следното. ВиК-Варна е дружество с ограничена отговорност, оператор на ВиК-услуги, в което държавата, знаете, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството притежава 51% от дяловете му, а останалите 49% от дяловете са собственост на десет общини, обслужвани от оператор. Министърът на регионалното развитие и благоустройството не е давал, категорично – не е давал съгласие за сключването на договор между ВиК-Варна и ВиК – „Златни пясъци” за възмездно извършване на ВиК-услугата за Курорт „Златни пясъци”, нито е упълномощавал лице. Нито съм давал, нито съм упълномощавал лице, което да гласува за приемане на такова решение в Общото събрание на съдружниците на дружеството.

Търговският закон, както и Правилникът за реда за упражняване на правата в търговските дружества, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 3 юни 2003 г., дружественият договор и сключеният с управителя договор за възлагане на управлението, не изискват изрично разрешение от принципала или Общото събрание на ВиК – гр. Варна, за сключването на въпросния договор за експлоатация на ВиК-мрежата. Компетенциите са на управителя на ВиК-Варна, и в тази връзка няма нарушение на горецитираната нормативна уредба. Въпреки това, аз обявих публично, декларирам го и пред вас, възложено е на експертите в министерството да направят пълна проверка за целесъобразността – цифра по цифра, буква по буква, на този договор. В момента имаме предварителни индикации и нямаме окончателно становище. Искам да ги получа в писмен вид. Ще получите пълна информация по този казус, така че към момента мога да кажа това, тъй като тече проверката. Само още едно изречение. Да, цифрите, които Вие казахте за ВиК-Варна, че са имали 9 милиона по сметките, вероятно са такива, не съм ги проверявал, но пропускате, господин Михалевски, да кажете, че имаше и една

дори и в дружествения договор да няма конкретен текст за съгласуване, той е по-ниско по ниво нормативен документ и взаимоотношения от разпоредбите, които на Вас са Ви вменени да координирате, контролирате и изпълнявате в управлението на дружествата във ВиК-сектора. Още повече че цялата практика, връщайки се поне пет министри назад, никога не е имало случай шеф на ВиК да предприеме действия, които натоварват финансово със задължение съответното дружество – да не попита принципала какво да прави. Още повече, явно е практика на господин Русев да прегазва закона, защото и Комисията за защита на конкуренцията го наказа с 51 хил. лв., които той няма да плати лично, ще плати дружеството, респективно потребителите, неспазвайки разпоредбите на новите изменения в Закона за обществени поръчки. Така че големият критерий пред Вас и който ние ще наблюдаваме много внимателно, е, какво отношение ще вземете към шефа на ВиК? Аз настоявам да бъде отстранен незабавно! Защото, господин министър, практиката, която този човек наложи, че утре едно ВиК може да вземе 20 ВиК-ата и да започне да ги управлява по същата схема без да се допита съгласно текста, който Вие казахте, по дружествения договор. Това е опасна тенденция за управляване на един общественозначим сектор. Благодаря ви. В момента, в който получихме тази информация, ние се отнесохме сериозно към казуса и искам да Ви кажа, че още на 7 октомври сме запитали ДКЕВР за това за това дали е издадено разрешение от тяхна страна и с отговор от 7 октомври 2010 г. сме изискали информация и позиция по тази проблематика от страна на държавния регулатор. Още на 7 октомври, когато бяхме сезирани по този казус и от медиите, и при мое посещение във Варна, ние изискахме и от управителя на ВиК-Варна, да предостави сключения договор с всичките разчети по този казус. Към настоящия момент ние, пак казвам, сме в една изключително подробна проверка, която показва, че всичките тези теми, като започнем през възнаграждението от 400 хил. лв., след това самият бизнесплан на дружеството за 2011 г., какви са мотивите това дружество да подпише този договор? Всичко ще бъде погледнато под лупа и ще бъде поставено на масата не само тук, в парламента, но и пред българските медии и българските граждани. Ако има каквито и да било нарушения, аз Ви гарантирам, Вие пледирате за оставка, но нека да видим първо фактите и тогава ще има и последствия. Благодаря. И аз благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Калина Крумова относно рехабилитация на пътя Елена – Твърдица. Заповядайте да развиете въпроса, Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Плевнелиев! И днес не беше подмината темата за пътищата и магистралите в страната – една тема ,която винаги е актуална. Като народен представител от 21.Многомандатен избирателен район обаче искам да Ви питам един въпрос, който си задават всички живеещи именно в района, в който съм избрана, именно Сливенски: кога най-накрая ще има път Твърдица – Елена? Какви са причините този път да се бави, защото в крайна сметка в този район едно от малките неща, които могат да се развиват, това е селският туризъм? В случая, той не може да се развива, защото няма един нормален път и то път Твърдица – Елена. За много хора магистралите може да са приоритет, но за хората, които живеят там,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

На територията на област Сливен попада участък от километър 13 до километър 44. Участъкът се поддържа в добро експлоатационно състояние заради мини „Твърдица”. В рамките на отпусканите за Областно пътно управление – Сливен, финанси за подготовка на пътната мрежа за зимата, са предприети необходимите мерки за поддържането на участъка. На територията на област Велико Търново е разположен участъкът от километър

силно разрушена, на места настилката липсва, липсват отводнителни съоръжения, има улеи в настилката, които са с дълбочина 15 см в резултат на силните дъждове и снеготопене. В участъка има и три свлачища, те са при километър 47, при километър 53 и при километър Тези свлачища са обезопасени с предпазна ограда. Със заповед от 4 май 2005 г. на директора на Областно пътно управление – Велико Търново, движението на моторни превозни средства по път Твърдица – Елена от километър 44 до километър 68, а именно този участък, е спряно. На участъка от километър 60 до километър 68 на този път Твърдица – Елена, това е през гр. Елена до кръстовището с пътя за Поликраище – Елена – Сливен, е изпълнена рехабилитация през 2006 г. За пътя има изготвен проект за рехабилитация. Проведена е и процедура за избор на изпълнител през 2006 г., като обектът е разделен на два участъка: съответно за област Сливен и за област Велико Търново. За изпълнител на обекта е била избрана небезизвестната фирма „Биндер” „Биндер” АД. По проекта не е работено, а през 2009 г. договорът е прекратен от Агенция „Пътна инфраструктура”, съгласно чл. 87, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите. За съжаление ограничените финансови средства на Агенция „Пътна инфраструктура” не позволяват към момента пътят да бъде включен в програма за рехабилитация. Частичен ремонт не би постигнал търсения ефект на удобен и безопасен път най-вече в този силно увреден участък, който споменахме, от 24 километра. Пътят не е включен в проекти по държавни инвестиционни заеми и проекти, съфинансирани с европейски средства. Положителното е, добрата новина в лошата ситуация е, че има изготвен проект, който може да бъде използван, за да се потърси включването на пътя в списъците за рехабилитация и тук има две възможности: едната е Оперативна програма „Регионално развитие”, ако продължаваме да имаме такива големи намаления. Знаете, първите търгове от 150 милиона, сключените договори бяха с 50 милиона икономии, а 100 милиона влязоха в софийското околовръстно,

Господин министър, благодаря Ви много за отговора. Напълно обяснимо е това, че бюджетни средства за рехабилитация на пътя Твърдица – Елена липсват, при положение че магистралите ни все още не са завършени. Аз защитавам интересите на хората, които живеят там, защото заради причината, че те са по-малко не означава, че са по-малко български граждани и затова заслужават да имат един такъв, бих казала, нормален път. Радвам се, че в отговора си Вие споменахте информация, която аз имах, но се надявах и съм щастлива, че излезе от Вашите уста – за небезизвестната фирма Смятам, че ако тя беше изпълнила задълженията си нещата нямаше да стоят по този начин. В този ред на мисли само още два въпроса: ще бъде ли потърсена отговорност – защо този ангажимент не е изпълнен и ще има ли последствия от това неизпълнение на ангажимента? На второ място, в крайна сметка, в какви срокове тези хора могат да се надяват, споменахте оперативна програма, че чрез тази оперативна програма най-накрая ще има проходим път Твърдица – Елена? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС Благодаря, господин председател. Трудно можем да търсим отговорност. За да бъда коректен и честен с Вас, този договор отдавна е прекратен. По този път изпълнението никога не се е случило, просто защото държавата дори и при предишното правителство, както и при сегашното, не е осигурила съответния ресурс, за да може то да се случи. Има много въпросителни защо тогава, когато през пиковите 2007 и 2008 г., при огромни излишъци това не се е случило! Сега ние сме в абсолютната невъзможност да го направим. Така или иначе, пари нито е имало, нито и сега има. Договорът е прекратен, за да сме честни, независимо от това каква е фирмата, независимо на кого е тя. Но Вие знаете много добре, че променихме подхода, като казахме: Ако имаме пари, ще строим! Ако нямаме пари, ще бъдем честни да кажем на изпълнителите, на бизнеса, на индустрията, на хората, че нямаме, за да знаят. Защото това очакване, че имаме подписан договор и всеки момент ще тръгне, дори правим първи копки, а след това нещата не се случват, не помага на българските граждани. Именно затова прекратихме този договор, защото няма осигурено финансиране, което е и клаузата в договора. Дай Боже, по Оперативна програма „Регионално развитие” да можем да имаме икономии, от които да успеем да приватизираме и да вкараме този път. Ако не, в бюджета за 2011 г. ще бъде трудно, но може би през 2012 г. ще намерим сили и средства да го направим. Понеже държите на срокове, това са сроковете, които бих могъл да кажа и се надявам да се случи нещо в тази посока. Благодаря. аз благодаря. Благодаря Ви и за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпрос на народния представител Румен Овчаров относно процедура за възлагане на обществена поръчка. На този въпрос ще отговори министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Заповядайте да развиете въпроса,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! На 12 юли 2010 г. НЕК обявява обществена поръчка за реконструкция на пет електропровода 110 кв в Северна България. Причината: невъзможност за свързване на нови възнообновяеми енергийни източници в Добруджа.

и печели, разбира се, вторият, който отново е фирмата, спечелила първите три лота, само че този път с цена, която е с 2 млн. лв. повече от тази на първия. от 6 млн. лв. става почти 8 млн. лв. Останалите участници в процедурата са отстранени с абсурдни твърдения. Представените технически данни на официални представители на заводи-производители се отхвърлят като неясно от кого направени. Офертата на най-сериозната проектантска организация в България се отхвърля с аргумент, че не е потвърдена от проектантска организация. Единственият композитен, отговарящ на техническите изисквания, проводник е отхвърлен като неотговарящ на техническите изисквания. Измислици, несъществуващи в техническата документация, и твърдения, и така да бъдат отстранени другите кандидати. В крайна сметка четирите лота се печелят от една и съща фирма – правилната, според някой фирма. Лот 5 се печели от друга фирма с оферта, която е със значително по-висока цена. Какъв е резултатът в крайна сметка? Фирмата „Рудин – Динев и Желев и сие” печели четирите лота с един проводник, чиято цена би трябвало да бъде с около 7-8 милиона по-висока от предложената в най-ниските оферти. Тоест само от това, че се избира този проводник цената се увеличава със 7-8 милиона. С офертата на тази фирма, за която очевидно е лобирано в комисията, цената се увеличава с още 8 милиона, тоест тя става 23 милиона. От „между 5 и 7 милиона” става 23 милиона. Тоест държавата е ощетена с почти 16 милиона, за да може някой да открадне 8 милиона! Неслучайно и в комисията, назначена от ръководството на НЕК, има само двама човека, които разбират от електропроводи, но и двамата по неизвестни никому причини, когато е трябвало да бъдат оценявани офертите, отсъстват от заседанието! Моят въпрос към Вас, господин министър, вече не е кои са критериите, а кога Вие като министър ще прекратите това безобразие и тази груба кражба от държавата? Благодаря

трудността, в която сме с тази поръчка, не само с нея, а и с тази тема, се дължи на недалновидността на ръководството на НЕК от времето на вашето правителство. Обявяването на поръчката се налага, поради спешната необходимост от пренасяне на енергия от новопостроените ветропаркове. При сключването на тези договори предишното ръководство на НЕК не е предвидило строителството на нови преносни електропроводи. В резултат на това дружеството следва да плаща големи неустойки на инвеститорите, надвишаващи с много каквито и да е имагинерни загуби от поръчката. Това е причината за обявените кратки срокове за изпълнение, съобразени и с края на туристическия сезон. Сега следва информацията от НЕК и от Тръжната комисия. Тя е отговор на въпроса, който Вие ми поставихте и какъвто трябва да бъде редът на отговори на парламентарни въпроси, а не на това, което сега ме попитахте.

не са изпълнили заложените в процедурата технически изисквания за високотемпературния проводник и съгласно пункт 8 от Глава шеста от документацията - образец на оферта и указания за подготовката й,

като участникът не е изпълнил задължението да подреди и предаде офертата си, съгласно изискванията на възложителя в отделни пликове за техническо и финансово предложение по всеки лот. Техническите предложения за петте лота са оферирани в едно общо предложение и документите са подредени в общ класьор. На второ място, участникът не е потвърдил изискването за спазване на критичните срокове за лотове 1, 2 и 3. Същият не е изпълнил и заложените в процедурата технически изисквания за високотемпературния проводник и съгласно пункт 8 от Глава шеста на документацията следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие. Участникът е отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Относно констатацията Ви, че избраната оферта оскъпява двойно обществената поръчка, отговорът на НЕК е, че първоначално обявената цена от около 16 млн. лв. е ориентировъчна, формирана на база неточни количества и данни. Тази прогноза не би трябвало да се счита официална база за сравнение, тъй като до момента в България не е правен търг за такъв тип проводник. Що се отнася до цените на останалите участници, нито Тръжната комисия, нито НЕК, нито аз знаем какви са офертите на останалите кандидати, които не са избрани. Предложенията могат да се отворят само при съдебно дело. До днес те са запечатани, съгласно Закона за обществените поръчки, и не са отваряни.

Искането на НЕК е за свръхпроводим проводник. Предполагам, няма нужда тук да Ви обяснявам, че нито един от тези проводници не е свръхпроводим и какво изобщо означава явлението „свръхпроводимост”, може би сте го учили, ако не във висшето, то поне в средното училище. училище. Според техническите изисквания искате композитен проводник. Проводникът, който избирате, не е композитен, а е най-обикновена сплав с никел – 40% никел и нищо повече. Там няма нито епоксидна сърцевина, нито стъклени, нито въглеродни нишки, които да го усилват. Там няма и алуминиева керамика. Такава има в единствения композитен проводник на белгийската фирма „Ландфил”. Той обаче е отхвърлен.

Той е с по-голямо провисване, което е изключително важно при замяната на такъв тип електропроводници. Той има по-големи загуби, които водят до годишни загуби лв. Господин Трайков, Вашите подчинени избират най-скъпия, най-неподходящия, най-натоварващия стълбовете проводник на тройно по-висока от нормалната цена. цена. Вие ми казахте, че ЧЕЗ са подходили технически. На 17 юни т.г. Техническият съвет на НЕК приема технически доклад точно по този въпрос. Сега ще Ви прочета какво пише в този технически доклад: „Съществуващите високоволтови линии от 110 киловолта са в експлоатация повече от 35 години, което означава, че техните стълбове, изолации, фундаменти, мълниезащитни въжета са значително амортизирани, поради което считаме за нецелесъобразно в тях да се влагат скъпи проводници”. Въпреки това становище те избират три пъти по-скъп проводник. И друго нещо, което е още по-страшно! „Предоставените ни изчисления за проводници – този, за който говорим – инвар, и още един от другите участници, няма да казвам абревиатурите, са непонятни, не отговарят на изискванията на НОЕЛ” – това са наредбите, по които се проектират такива проводници. „Максимално допустимите напрежения в проводника не трябва да превишават 40% от разрушаващите, съгласно изискванията на чл. 566. Освен това тези максимални сили от проводниците не съответстват на оразмерителните сили на съществуващите стълбове.” с този проводник следващата година в Северна Добруджа ще се случи това, което се случи тази година в Южна България, на три пъти по-висока цена! Ощетявате държавата с 16 милиона, за да могат някои да откраднат 8 милиона!

очевидно не знаете. При това положение трябваше да се вземе извънредно решение, което е иновативно, в смисъл, че не се изграждат нови мрежи, а се сменя само проводникът.

Благодаря. Продължаваме с питане от народните представители Яне Янев и Димитър Колев относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества. Господин Колев, заповядайте да развиете питането. ДИМИТЪР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 уважаеми господин министър! „Топлофикация - Перник” ЕАД е дружество със 100% държавно участие, на което Вие като министър сте принципал. ТЕЦ „Република” е основен топлоизточник на дружеството. Централата осигурява топлинна енергия за гр. Перник, в това число на повече от 23 хиляди домакинства, на обществени и стопански потребители и произвежда електроенергия, която се изкупува от електроенергийните оператори. Задължителното изкупуване на електроенергия се определя съгласно действаща методика към договорите за изкупуване и според алгоритъм, утвърден с Ваша заповед № РД-16-11-32/30 декември 2009 г. Цените на изкупуване на електроенергия, определени по този алгоритъм, са по-ниски от цените, действали през цялата 2009 г. Логично и нормално е той да започне да се прилага за 2010 г., тъй като заповедта Ви е от последния ден на финансовата 2009 г.

Към 30 септември 2010 г. НЕК е задържала общо сумата 2 млн. 184 хил. лв., която е дължима по договор за продажба на електроенергия № Е-303-10. Претендираната от ЧЕЗ сума е в размер на 1 млн. 579 хил. лв. без ДДС. „Топлофикация - Перник” ЕАД счита, че подобни изравнителни плащания са неправомерни. Те са в нарушение на търговските взаимоотношения, установени в договорите между нея и посочените енергийни дружества. Неправомерността на извършените прихващания произтича и от друг важен аргумент. Дружеството е в открито производство на несъстоятелност от 21 април 2010 г. Съгласно чл. 688, ал. 3 от Търговския закон всички вземания, възникнали след тази дата, се предявяват по реда на Глава четиридесет и трета от Търговския закон. Посочените вземания са свързани с издадения от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с Решение С-07/20 май 2010 г. Сертификат за произход на електроенергия, произведена по комбиниран начин, и следва да се предявят пред съда по несъстоятелност съгласно чл. 685 от Търговския закон. Явно двете енергийни дружества са предпочели по-лесния начин – да удържат претендираните от тях суми от текущите плащания за 2010 г., нарушавайки по този начин както закона, така и всякакви търговски отношения на равнопоставеност и добрите нрави. Синдикът на „Топлофикация – Перник” е предприел действия за доброволно уреждане на спора, но досега няма положителен резултат. Решението по съдебен път би отнело доста време. Дотогава дружеството е лишено от финансови средства, поради което не може да закупи основното си гориво – въглища. Основният доставчик – мини „Открит въгледобив” ЕАД, е спрял доставките на въглища още на 1 август От действията на НЕК и ЧЕЗ се увреждат интересите не само на дружеството, но и на доставчиците на горива. Не е възможно и плащането на всички други неотложни задължения. Във връзка с горното, уважаеми господин министър, ние питаме следното. На каква сума възлизат към момента всички задължения към доставчици на „Топлофикация – Перник” ЕАД? Какви действия ще предприемете в качеството Ви на принципал на „Топлофикация – Перник” ЕАД за продължаване дейността на дружеството? На какво основание и по каква причина утвърденият от Вас алгоритъм, според който се определят цените за изкупуване на електроенергия, се прилага със задна дата? Считате ли, че посочените действия на НЕК ЕАД и ЧЕЗ „Електро България” АД са първо, правомерни и второ, социално и икономически оправдани? Има ли вашето министерство изработена политика за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества в интерес на националната икономика и на гражданите и в какво се изразява тя? Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС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 Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите в енергетиката, се уреждат със Закона за енергетиката. Ресорното министерство провежда енергийната политика на страната, а регулирането на дейностите се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Становището на юристите е, че утвърждаването им в края на 2009 г. не е основание за непризнаването им от дружествата. Каква е функцията на комисията? На база на подадените от дружествата данни и утвърдени алгоритми тя издава сертификати за произход и определя цената на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, както и преференциалната добавка за високоефективната електроенергия. Цялото количество ток, произведен от инсталации за комбинирано производство, се изкупува задължително от НЕК или от електроразпределителните дружества в зависимост от мястото на присъединяване по определени от комисията цени. Количеството за осигуряване сигурността на инсталациите – така нареченото принудено производство, е за периода до 30 юни 2010 г. и се изкупуваше по цени на договаряне между топлофикационните дружества и НЕК и ЕРП-та. Конкретно към вашите въпроси, първият от които бе за дължимото от „Топлофикация - Перник”

от които дължимите до една година са 7 млн. 733 хил. лв., а над една година – 38 млн. 899 хил. лв. На въпросите Ви за предприемане на действия за продължаване дейността на дружеството и действията на НЕК и ЧЕЗ пояснявам, в момента „Топлофикация” Перник е с намалени топлинни товари поради отказа на индустриалните потребители. При този режим на работа съоръженията за производство на електрическа енергия не могат да отговорят на съвременните изисквания за ефективност. Тоест дружеството не може да се възползва изцяло от преференциите, които комисията определя за високоефективното комбинирано производство, което от своя страна води до намалени финансови постъпления. Решение на този проблем е намерено с последните промени в Закона за енергетиката, съгласно които срокът за задължителното изкупуване на цялото количество произведена електрическа енергия, включително без показатели за висока ефективност от края на 2009 г. се удължи до края на 2011г. Министерството поддържа становището си, че НЕК като дружество, което изкупува задължително енергията от комбинирано производство, следва да заплаща преференциални цени само за енергия, която отговаря на изискванията за висока ефективност. Към момента НЕК са се съобразили с възникналите финансови затруднения на топлофикационните дружества и от този месец са преустановили временно прихващанията за 2009 г. С цел осигуряване топлоснабдяването на гр. Перник в министерството текат преговори със заинтересованите страни и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Целта е чрез преразглеждане прилагането на нормативните документи да намерим решение, при което да се освободят средства за осигуряване закупуването на въглища. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми господин министър, ще се огранича само с един уточняващ въпрос във връзка с показаните изявления по различни медии в последно време за спирането на пет ТЕЦ-а в България, единият от които се говори, че ще бъде ТЕЦ „Република” – дали тази информация не излиза от Пресцентъра на Вашето министерство и да поясните защо се говори за спирането на ТЕЦ „Република”. Защото, когато говорите за „Брикел”, е много лесно да кажете, че частникът не си е изпълнил задълженията, тецът не отговаря на някакви норми. Наистина при приватизация утре частникът е поел такива ангажименти и не ги изпълнява и казвате, че спирате „Брикел”.

Благодаря. доколкото ми е известно, такава информация не е излязла от нашия Пресцентър, но използвам случая да Ви кажа, че всеки, който се е вълнувал от съдбата на ТЕЦ Перник и е имал някакви лостове за влияние, би трябвало да го направи много отдавна.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! За съжаление, не съм доволен от Вашия отговор. Моят въпрос към Вас беше абсолютно добронамерен. Искам да Искам да Ви кажа, че в Перник е заложено да има парно още от 60-те години на миналия век. След пускането на ТЕЦ-а и на парното имаме доизграждане и на кв. „Изток”, където хора са събаряли комините още преди 80-те години, за да им станат по-широки стаите. Значи не може да има нищо друго като отопление в Перник, освен парно. Шестдесет хиляди семейства го ползват и по принцип сега Вие първо ме пращате към ДКЕВР. Аз не мога да им задам този въпрос, защото те не подлежат на парламентарен контрол. И пак добронамерено Ви казвам, че всички юридически трикове не са във Ваша полза. Сега казвате, че временно е преустановено удържането на суми, които дължите по договор на ТЕЦ „Република”.

ще стане такова социално напрежение, каквото не си представяте – на 65 хил. души да им обясняваме за ДКЕВР, за алгоритъм... Те не разбират от тези работи. Изхождайте за ТЕЦ в Перник от това дали е държавен, дали е в несъстоятелност, дали е частен. ТЕЦ Перник трябва да го има и проблемът е пред Вас. АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Иван Николаев Иванов относно дефектиране на половината от преводите на системата за управление и защита на VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”. Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса.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 На 18 септември т.г. започна предвидения планов ремонт на VІ реактор на АЕЦ „Козлодуй”. Около месец по-късно беше установено, че на три от чохлите приводите имат пукнатини. Или, както след това започна масово да се говори – три тръби са се оказали с пукнатини. Впоследствие това наложи спешна проверка на всички 61 тръби, това са 61 привода и се оказа, че на 31 от тях, тоест половината от всички, има дефекти. Най-често това са именно тези пукнатини. В хода на публичните изявления, които бяха направени, основното внимание беше насочено към това как по-бързо да се доставят тези резервни части. Слава Богу, това беше договорено с цел загубите, които НЕК, а оттам и България ще търпи, да бъдат минимизирани. Останаха обаче за мен без отговор по-важните въпроси, които, особено в областта на ядрената енергетика, трябва да имат ясни отговори. Кои са те? Именно по този повод и аз се обръщам към Вас. На първо място, коя е причината за дефектирането на близо половината от приводи на системата за управление и защита на VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”? Дали това е некачествено производство от страна на доставчика, или са грешки при експлоатацията, която грешка води до бързо преохлаждане. Ако не са грешки, то това, за което дори и министър-председателят спомена, че има вероятно бързо преохлаждане, трябва да знаем кое е наложило това бързо преохлаждане на системата. На второ място, ще разпоредите ли проверка на приводите на V блок на АЕЦ „Козлодуй”, защото при открити в последния момент

Към настоящия момент причините за констатираните микропукнатини на чохлите на приводите на системата за управление на защитата на VІ блок на АЕЦ „Козлодуй” се уточняват. Сформирана е експертна комисия за разследване и анализ на причината за появата на дефектите, като с цел осигуряване на независима експертиза и пълен анализ в работата й, освен експерти от централата и от главния конструктор „Хидропрес” са привлечени специалисти от българския Институт по металознание. До момента са извършени проверки за съответствието на материала с изискванията на конструкторската документация, както и за технологията на изработка на изделието. Проверени са режимите на работа на реакторната инсталация, които биха могли да доведат до температурни колебания на дефектиралия възел. Технологията на демонтаж и периодични изпитания на чохлите също са били обект на обстоен анализ. Извършените до този момент проучвания обаче не са достатъчни за еднозначното установяване на причините за възникналите дефекти. Предварително заключение от страна на „Хидропрес” трябва да бъде представено до края на м. ноември. Работата на комисията продължава, като се очаква в рамките на следващите три месеца тя да се произнесе с окончателното си становище, което да ми бъде докладвано. Съобразно крайните резултати и установените причини ще бъдат планирани въведените конкретни технически и организационни мерки за предотвратяване на повторна поява на подобни дефекти, което аз няма да позволя. Относно въпроса Ви за V блок. По време на плановия годишен ремонт, извършен в периода април-юни тази година, беше осъществен щатен контрол на Блок V. Отклонения не бяха регистрирани. Нарушения в нормалната работа на блока няма и към настоящия момент. Следващият годишен ремонт е планиран за периода април май 2011 г., когато в рамките на цялостните технически прегледи и инспекции на оборудването отново ще бъде извършена проверка на състоянието на чохлите. Имам официално уверение на „Хидропрес”, господин Иванов, за готовност за блокиране на резерв от 52 броя чохли, които да бъдат на разположение на централата до момента на приключване на плановия годишен ремонт на V блок. В случай на необходимост посоченият резерв от 52 броя, заедно с наличните в АЕЦ-а 11 броя, обезпечава възможност за подмяна на всичките 61 броя чохли на V блок. С цел своевременно идентифициране на евентуален проблем са предприети допълнителни мерки за контрол, свързани с херметичността на уплътнението на приводите.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 аз приемам като правилни мерките, които Вие сте предприели, особено това, че комисията, която е съставена, трябва да включва както представители на АЕЦ „Козлодуй”, така и на фирмата доставчик, включително, Вие казахте, специалисти от Института по металознание. Все пак това, което се разбра от пресата - че по всяка вероятност е имало бързо преохлаждане, в резултат на което са настъпили тези микропукнатини. Още повече, информацията, която току-що съобщихте, че в V блок няма такива микропукнатини, показва, че вероятно тръбите, които са с едно и също качество, би трябвало да имат

В резултат на задействане на аварийната система е имало период, когато преохлаждането е било със скорост от порядъка на 600° за час. Възникват въпроси, които са чрез Вас към АЕЦ „Козлодуй”: Каква е тази ситуация, която е наложила такова бързо преохлаждане? Защо тази ситуация не е била съобщена? Очевидният риск - ако такава ситуация се повтори на другия блок, отново ли това ще остане затворено само в документите на АЕЦ „Козлодуй”? Господин министър, настоявам - Вие знаете, че ядрената безопасност е приоритет на всеки министър на енергетиката, убеден съм, че е и Ваш приоритет, да не се допусне ситуация, при която определени факти остават прикрити, в резултат на което се стига до ситуация, когато

Уважаеми господин Иванов, ситуацията от пролетта на 2010 г. не беше крита в тайна, но бързам да кажа, че тя не беше авария. Не беше авария! Дали това има нещо общо с дефекта в чохлите ще бъде установено в резултат на работата на комисията и съм сигурен, че има поне една въвлечена страна в тази комисия, която би защитавала именно такава теза. Дали това е вярната престои да видим. Като стана дума за това, което е казано от трибуната на Народното събрание, аз бих искал да взема отношение по две или три от тезите, които са прозвучали във връзка с енергийния сектор в България. Първо, за „Цанков камък”. социалистическа партия, вие имате правото да разпределяте вината за безумията в „Цанков камък” в каквото си искате съотношение - ако искате 3:5:8, ако искате 50 на 50 или 90 към 10

Господин министър, тази дискусия с Вас съм готов да я водя, когато пожелаете и където пожелаете. Само че не си измисляйте и не приписвайте на предишното правителство нещата, които са се случили в по предишното правителство. Ако не знаете, ще Ви кажа и на Вас - договорът за „Цанков камък” е подписан в края на 2003 г. Кой беше тогава на власт? БСП? Кой беше на власт? Движението за права и свободи и НДСВ. Те ли подписаха договора? (Реплика от народния Той по Протокола от Киото ли е? Финансирането с участието на австрийската държава ли е? Тя ли определи кой да го строи? А кой е основният подизпълнител - „Минстрой” ли? Къде е институтът и чия собственост е, който плащаше хонорарите на господин Доган? От къде на къде ни прехвърляте тази отговорност? Че ние горе-долу правехме това, което правите вие! Един некачествен договор, един некачествен проект, едни некачествени геоложки проучвания, които трябваше да бъдат спасявани! Само че, за разлика от вас, ние не признавахме всичко, което ни искаха австрийците! Вие сега с лека ръка признахте набързо едни 80 милиона и цената на проекта стана от 380 - 460! Признахте ги ей така - публично! Така правите и с „Белене”! Говорите: „8 милиарда, 9 милиарда” – сега се борите да бъдели 4-5! Как ще бъдат, като вие една година проглушихте света, че проектът струва 8 или 9 милиарда? Как става така тази работа? Човек, когато приказва нещо, първо трябва да помисли кое от него е вярно и кое е просто измислица! Когато се опитваш да уязвиш политическия си опонент, го уязвявай, но мисли, че нарушаваш интересите на страната си! А вие не мислите точно за това! Това ви е големият проблем. Проблемът ви не е БСП, а неумението да управлявате държавата и да решавате проблемите, които трябва да решавате! Благодаря ви за вниманието.

Следващият въпрос е от народния представител Мая Манолова относно намерението на правителството за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране. На въпроса ще отговори министърът на труда и социалната политика господин Младенов. Заповядайте, госпожо Манолова, за развитие на въпроса. МАЯ Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Странна съдба има този мой въпрос, който касае намеренията на управляващите, свързани с пенсионната реформа, и по-специално с необходимостта според тях от увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране. Въпросът ми беше зададен, както казва министър Тотю Младенов, достатъчно отдавна – в началото на м. септември, когато министърът беше във вихъра си да обяснява, че увеличението на осигурителния стаж е единствената възможност да се запълни дупката в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Няма да припомням, уважаеми господин министър, Вашия ентусиазъм и Вашата категоричност, с която обяснявахте на хората в предпенсионна възраст защо няма да могат да се пенсионират. Също така няма и да питам колко пари бяха похарчени по многобройните кръгли маси, проведени в страната, за да се обяснява, че това е единствената възможност за пенсионна реформа. реформа. Когато нещата опряха до кокала, когато синдикатите заплашиха с масови протести, правителството, както обикновено, даде на заден, премиерът щракна с пръсти и върна Вашата пенсионна реформа в изходна точка. И слава Богу! След втора серия от разговори със социалните партньори преди десет дни Вие излязохте с уж окончателно решение, а именно, че пенсионната възраст ще бъде увеличавана поетапно от 2025 г., а осигурителният стаж – с четири месеца от 2015 г. Да, ама не! Оказа се, че сте стигнали до това споразумение без едно от главните действащи лица в държавата – финансовият министър господин Дянков, който се включи в този сериал тази сряда, като просто щракна телевизора и пусна филма отначало. Той заяви, че единствената възможност да закърпи бюджета на държавното обществено осигуряване е е от 1 януари следващата година да бъде увеличен осигурителният стаж неизвестно с колко, неизвестно как и независимо от това какво ще кажат социалните партньори. Днес, доколкото ми е известно, Вие идвате от заседание на Тристранния съвет, което отново е било взривено от министър Дянков, който е заявил, че не приема Вашата идея и настоява осигурителният стаж да бъде увеличен още от следващата година. Уважаеми господин министър, имате перфектната възможност направо тук, пред парламента и пред българските граждани, да кажете какво ще се случи с пенсионната реформа и с осигурителния стаж от 2011 г.? Каква е позицията, която Вие ще защитавате, и какво ще се случи, ако Ви бъде наложено друго решение? Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати! Госпожо Манолова, тъй като Вашият въпрос датира от 9 септември т.г. и е изминало доста време досега, той не е актуален, така както е зададен от Вас. Да, днес в Националния съвет за тристранно сътрудничество окончателно се съгласуват текстовете в Кодекса за социално осигуряване – промените, които предлагаме. В сряда ще бъдат гласувани от Министерския съвет и ще влязат в българския парламент, за да могат да бъдат приети до края на тази година. Уверявам Ви, че търсим максималния консенсус, за да може системата да бъде устойчива в един дългосрочен период от време, да дава възможност за адекватни пенсии,

отделните комисии приеха на първо четене бюджета за държавното обществено осигуряване за 2011г., където предвиждаме със съответните текстове текстове и гарантираме, че още догодина с този бюджет намаляваме дефицита във фонд „Пенсии” с 600 млн. лв. По този начин ще останат повече пари за други сектори, особено когато сме в криза, като здравеопазване, образование, култура, местни власти и инфраструктура. Благодаря ви.

Уважаеми господин министър, не искам да накърнявам Вашия авторитет и самочувствие на министър, но не разбирате ли смешната ситуация, в която изпадате непрекъснато? Дали моят въпрос е актуален или не, става ясно от Вашия отговор, защото Вие и към днешна дата не сте в състояние да ми отговорите дали от 1 януари следващата година ще бъде увеличаван изискуемият минимален осигурителен стаж за пенсиониране? Един прост въпрос, на който аз не получавам отговор. Нима не разбирате смешната ситуация, в която изпадате – през един месец да променяте своето мнение по толкова важен за Вашия ресор въпрос?! Нима не разбирате, че Вашата дума на социален министър наистина вече няма никаква тежест, а Вие се държите като главен счетоводител на държавата, а не като министър, който трябва да защитава интересите на хората на труда?! Не разбирам Вашето задоволство от приемането на проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване вчера, защото това беше смешно обсъждане и нелеп бюджет, в който, както става ясно след днешното заседание на Тристранката, не са ясни основни параметри. Тоест не е ясно какви пари ще бъдат необходими за изплащането на пенсиите за следващата година. Не е ясно дали ще се вдига изискуемият минимален осигурителен стаж, за да може да се прецени колко хора ще се пенсионират през следващата година. За какъв бюджет говорите Вие, за какъв консенсус и за какво негово приемане? Мисля, че трябваше да използвате тук тази трибуна точно днес, за да кажете на българските граждани, че Вие ще изпълните функцията си на социален министър и ще отстоявате техните права, а именно тяхното право да не бъдат наказани за пореден път от управляващите от ГЕРБ, като им се вдигне изискуемият стаж за пенсиониране по начин, който да не им даде възможност да се пенсионират през следващата година. Ето това трябва да обясните тук, от тази трибуна. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече, госпожо

между социалните партньори най-добрия вариант за пенсионна реформа за следващите 20 години, който ще я направи устойчива, ще гарантират нейната стабилност и ще даде възможност за по-адекватни пенсии. (Реплики от КБ.) Още в четвъртък ще имате промените в Кодекса за социално осигуряване в парламента. Искам да използвам случая да Ви кажа още нещо.

благодарение на усилията на правителството, на бизнеса, на социалния диалог, който водим със синдикатите и с работодателите, и изпълнението на антикризисните мерки, които приехме през тази година. Това е резултатът и ще продължаваме по същия начин, защото хората искат да имат работа и да получават по-високи доходи. Това ще работим със социалните партньори. Благодаря. И аз благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Михаил Миков относно право на енергийни помощи. Заповядайте, господин Миков. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър! Много са антисоциалните мерки, които удрят българските граждани благодарение управлението на правителството на ГЕРБ, но една от тях е особено актуална, когато почнат да падат температурите навън. След направени промени в правилника от правителството на ГЕРБ с постановление на Министерския съвет по мои груби сметки – може би Вие ще внесете яснота, около 70 хил. души ще бъдат засегнати от тази мярка и по отношение на тях няма да има възможност за енергийни помощи през зимата. Става въпрос за лица, живеещи сами, лица с трайно намалена работоспособност над 50 на сто, самотни родители, деца-сираци, родители, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст. С тази промяна вие сте въвели със задна дата едно изискване в правилника, от което

с. Винарово, Община Ново село, от Община Димово, от с. Костичовци. Стефка Костова ми пише, че е продала земя, за да плати операциите и погребението на единствения си син. Тодор Флоров, който е инвалид 100%, с чужда помощ, на 83 г., е продал един декар лозе. Цветанка Кръстева е продала 300 кв. м земя. Има идеални части – по 10 съсобственици. Всъщност тези десетки хиляди хора отпадат от възможността за енергийни помощи. Предвижда ли правителството, като направи тази работа, някакви компенсиращи мерки за тези десетки и хиляди

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати! Уважаеми господин Миков, Вашата загриженост за хората, които няма да отговарят на новите изисквания за получаване на енергийна помощ през този отоплителен сезон, вероятно е породена от въведеното изискване да не е извършено прехвърляне срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните пет години на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот идеални части от него. Важно е да отбележа, че това изискване е напълно в съответствие със Закона за социалното подпомагане, приет от българския парламент, а именно, че хората имат право на подкрепа от държавата, когато поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество или с помощта на задължените по закона да ги издържат лица, да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности. Не бива да се забравя, че същевременно беше отменено едно друго ограничително условие за получаване на помощи, а именно лицето да не е пътувало зад граница за собствена сметка в съответствие с изискването – гарантиране свободата на движението на хората. Този въпрос ние го решихме! И българският парламент! Искам да Ви уверя, че конкретната информация за изпълнението на програмата за новия отоплителен сезон за енергийната помощ на крайно нуждаещите се за 2010/2011 г. по данни на Агенцията за социално подпомагане към 22 октомври т.г. – една

е 56,86 лв., а за целия отоплителен сезон е 284,30 лв., което е с 3% увеличено спрямо миналата година. Смятам, че по този начин защитаваме в максимална степен интереса на хората, особено на тези, които не могат сами да поемат тези грижи през зимния период. Благодаря. Господин Миков, имате право на реплика в рамките на две минути. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, от отговора Ви стана ясно, че правителството на ГЕРБ не предвижда никакви компенсиращи мерки за тези, които ще отпаднат от енергийните помощи през тази зима, а те са от 50 до 70 хил. души. И не ми казвайте колко са подадените молби. Те, горките хора, са ги подали, защото и миналата година са ги подали и са мислили, че ще минат. Направете справка колко са отказите само на това основание! Вижте колко хора са съсобственици. Аз мога да Ви дам справка горе-долу как се движат бройките във Видинска област или за отделни общини около 40% по-малко, и то само на това основание! Това са най-бедните хора, които са продавали или давали части от земи. Продавали са ги кой да изучи децата си, кой да си купи лекарства. Чухте, че ги продават

Въпросът е за някаква политическа и социална чувствителност, която е в пълен дефицит в правителството на ГЕРБ. Вие ми казвате – пътували зад граница. Хората са на по 80-90 години. Те не пътуват зад граница. Става въпрос за региони и области в България, където безработицата е много по-висока от средната. Защото ако работите със средни цифри, като вземете Вашата и моята заплата и тези на още двама безработни, ще видите, че доходите ни минават над тези 502 лв., които вчера излязоха като необходими, за да живее един човек. Но тази сметка не е вярна. Тези хора ще измрат тази зима, ако не вземете някакви компенсиращи мерки от страна на правителството. Намерете средства и докажете, че не сте толкова безчувствени. Става въпрос за десетки и хиляди български граждани, които в условията на зимата, в условията на растящи цени, на липса на доходи за децата им, за които няма заетост,

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Миков, искам да Ви уверя, че когато говорим за осигуряване правото на социално подпомагане на хората, трябва да се изхожда и от възможностите, които предоставя системата на социалното подпомагане като цяло. От тази гледна точка не се налага разработването на специални компенсиращи мерки за лицата и семействата, които съгласно нормативните изисквания не могат да бъдат включени в тази програма. При спазването на Закона за социално подпомагане, на базата на конкретна преценка за всеки отделен случай, можем да подпомогнем най-нуждаещите се чрез други съществуващи механизми в системата.

сме увеличили с 3% сумите, които ще получават хората за енергийни помощи. Включително остава възможността да подпомагаме всеки конкретен случай на човек, изпаднал в нужда. Благодаря. Благодаря и аз, господин министър. Продължаваме с питане на народния представител Емилия Масларова относно стартиране на проект „Социално включване”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие.

В края на 2008г. бившият министър на финансите господин Орешарски сключи Заемно споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие за стартиране в България на пилотен проект със заем от Световната банка в размер на 40 млн. евро – проект „Социално включване”. е проект, който има като идея да се подпомогнат семейства с деца в риск, многодетни семейства, рисковите групи и контингента на деца до 7-годишна възраст, където всички знаем, че има голям проблем, станал особено актуален след отношението на част от страните от Европейския съюз към ромския етнос, който отиде да изкарва там своята прехрана.

за да се реализират част от социалните проблеми с оглед изолиращи се в този период групи от деца и семейства, които имат деца до 7 годишна възраст. Проектът беше ратифициран със Заемното споразумение в началото на февруари 2009 г. и предишното правителство беше на финала да стартира този проект. Господин Младенов, в този период на криза, когато виждате, че всяка стотинка и всеки лев са изключително важни, какво е направено в Министерството на труда и социалната политика в тази насока? Всички знаем, че бяха направени големи усилия да бъде ликвидиран Социално-инвестиционният фонд и част от екипа, който работеше в него, като бъде създадена нова Дирекция „Социално включване” в министерството, може би за да се подберат подходящите хора. Но това няма толкова голямо значение. То е в миналото.

на част от представителите от общините, на които сте обещали, че до 15 септември ще бъдат предоставени формулярите за кандидатстване на общините по този толкова важен проблем в този толкова

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Масларова, аз благодаря за въпроса, защото той е много важен. В рамките на проведената информационна кампания за пилотните общини по Проекта за социално включване никога не е декларирано, че датата за стартиране на кампанията за набиране на проектни предложения ще бъде 15 септември, а напротив, не по-рано от тази дата. Това отношение е важно, тъй като е от полза на общините, които ще бъдат поканени да кандидатстват, да разполагат с период по-дълъг от 10 дни между приключването на кампанията и формалното кандидатстване. Самата информационна кампания беше проведена в периода 26 август – 3 септември т.г. с цел да се запознаят общините със същността на проекта и да ги подготви за предстоящото кандидатстване. Общините ще имат 30 дни от датата на официалната покана, за да представят коректни предложения. Чрез кампанията ние целяхме да мотивираме общините да кандидатстват, но също така и да стартират с определени подготвителни дейности, като например: събиране на данни, анализ и обосновка на нуждите, провеждането на публични обсъждания и др., за да може напълно да се оползотвори времето за подготовка и представяне на качествени проекти. Трябва да се има предвид, че до този момент общините не бяха информирани от вас за този проект, за услугите, които ще се представят, за финансирането на допустимите дейности. Във връзка с поставения въпрос относно създадената от нас организация за стартирането на проекта бих желал да уточня, че с промяната на Заемното споразумение по Проекта „Социално включване”, ратифицирано от Народното събрание, в сила от 24 юли 2010 г., до този момент Министерството на труда нямаше правомощие да провежда процедури. Независимо от краткото време създадохме всички условия за стартирането на проекта и спазването на принципите на партньорство и пълна прозрачност. В тази връзка искам да отбележа, че през м. август м.г. липсваха ключови за стартирането на проекта условия, въпреки че Заемното споразумение беше подписано още м. ноември 2008 г. Към настоящия момент обаче проектът е стартирал. Част от основните дейности, които доведоха до реалното изпълнение на този проект, са следните. На първо място, съгласувано със Световната банка и Националното сдружение на общините в Република България, разработихме критериите за избор на пилотни общини, които да бъдат поканени да представят проектните предложения. Разработихме и методика за провеждането на избора – 109 общини от всички 28 области на страната бяха избрани на базата на обективни критерии като в комисиите участваха представители на съответните областни управи, Националното сдружение на общините в нашата страна, Министерството на труда и социалната политика и Световната банка. Съгласно нашите финансови разчети ще осигурим финансиране на поне 55 общини. През м. август основно се работеше по финализирането на оперативното ръководство и насоките за кандидатстване. Това са документи, които описват подробно всяка дейност по този проект, всяка услуга, която ще се финансира, отговорностите, процедурите, сроковете и т.н. Освен това провеждането на консултации със Световната банка по принципни въпроси, които са част от оперативното ръководство, включително критериите и методиката за оценка

всички тези въпроси да бъдат съгласувани преди формалното им прилагане и за одобрение от банката. Очакваме и одобрението на пълния пакет от Световната банка. Бих желал да отбележа, че Проектът за социално включване съдържа и други дейности освен общински Вече имаме изработена концепция за информационна кампания по този проект. Изпълняваме разработения от нас и одобрен от банката план за обществените поръчки по този проект. Това изисква подготовка, съгласуване на тръжни документи, одит на проекта, оценка на въздействието, информационна кампания и др. Всяка една дейност е разчетена във времето с цел гарантиране, че дейностите ще приключат в рамките на срока на това заемно споразумение, а именно 30 октомври 2013 г. Нашият график е адаптиран с оглед датата за ратификацията на промените на това заемно споразумение. Искам да Ви уверя, че съгласно графика ни, подписването на споразуменията за финансиране ще се осъществи през м. април следващата година, а двегодишният срок за изпълнението ще се запази. От представената информация е видно, че Министерството на труда и социалната политика е осигурило всички условия за изпълнението на Проекта за социално включване в срок и за създаване на необходимата среда и позитивна нагласа за реализирането на интегрирания подход в грижата за деца, които проектът предлага. Благодаря ви. Заповядайте за два уточняващи въпроса, госпожо Масларова. Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми господин министър, това, което Вие изброихте, е добре, но аз все пак искам да поставя няколко въпроса, защото те са важни. Важни са, тъй като става въпрос за пари и то не за малко. В същото време става въпрос за срокове, които текат. Проектът приключва през 2013 г., двете години – 2009 и 2010 г., почти изчезнаха. Остават само три години, през които Вие говорите чак за м. април и аз бих попитала: кога реално общините ще получат някакви средства и в крайна сметка може би ще се наложи да предоговорите част от сроковете с Международната банка за възстановяване и развитие? Тъй като Вие изчетохте някои срокове, аз пък искам да Ви изчета един Ваш един Ваш отговор от 28 май т.г. на поставен въпрос във връзка с този проект и Вие казвате, че: „Ратифициране на промените в Заемното споразумение през м. юли 2010 и оперативното ръководство на проекта ще бъде готово тогава. Създаване на комитет за наблюдение на проекта през м. юли 2010 г. Изготвяне на формулярите за кандидатстване и брошурите през м. Това сте казали Вие на парламентарен контрол. „Обявяване на кампанията за набиране на проекти и провеждане на кампания за популяризиране на проекта, която ще приключи през м. август 2010г. Покана към общините, които имат одобрени идейни проекти.” Колко общини имат одобрени идейни проекти? Какъв е графикът в крайна сметка? Последно, ще се предоговорят ли сроковете за удължаване на изпълнението на проекта? Вие казвате: вашето правителство не е направило... Нашето правителство през м. февруари ратифицира споразумението. Вие знаете, че м. юли вие дойдохте на власт. Една година време се бавим всички ние – министерството и целият парламент, заради това че Вие трябваше да закриете по някакъв начин Социалноинвестиционния фонд и да създадете своя структура, която да определя какво да се прави. Това е времето, което изгубихме, защото м. май изпратихте писмо... Приключвам. Чак м. май 2010 г. изпратихте писмо до Световната банка, за да искате промяна на органа, който ще ръководи дирекцията „Социално включване”. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, госпожо Масларова! Първо, искам да Ви припомня, че Заемното споразумение, предишното, е подписано от Вас още през м. ноември 2008 г. Второ, искам още веднъж да потвърдя, че всяка една дейност е разчетена във времето с цел гарантиране, че дейностите ще приключат в рамките на срока на това Заемно споразумение до 30 октомври 2013 г., както е ратифицирана от българския парламент. Нашият график е адаптиран с оглед датата на ратификацията на промените в това Заемно споразумение. Освен това, ще предоставим и повече време за подготовка на общините, чиито проекти ще получат одобрение за предоставянето на пълна проектна документация. Вместо 30 дни, те ще имат 50 дни. Нуждата от повече време за общините е един от въпросите, които бяха поставени по време на информационната кампания от самите тях. Допълнихме графика и с време за проверки на място от екипа, отговарящ за проекта, относно декларираното от общините обстоятелство. Съгласно графика ни подписването на споразумението за финансиране ще се осъществи през м. април 2011 г., а а двегодишният срок за изпълнение ще се запази. Ще се вместим в графика по Заемното споразумение, което е 30 октомври 2013 г. за приключен проект. Ще вземете ли отношение? Не желаете, госпожо Масларова. Да благодарим на господин Тотю Младенов за отговорите. Преминаваме към следващия министър – господин Николай Младенов, външните работи. Не го виждам в залата. Той беше тук, но излезе преди малко. Ако е в кулоарите, да заповяда. Ще преминем към въпросите към министъра на правосъдието. Първият въпрос към госпожа Попова – министър на правосъдието, е на народния представител Михаил Райков Миков относно неизплатени средства за служебна защита за 2010 г. Заповядайте,

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Този въпрос, уважаема госпожо министър, съм Ви го задал в края на 21 юли, т.г., защото още тогава имаше ясни индикации, че има проблеми с финансирането на дейността по служебната защита, което в перспектива доведе до това, че в началото на м. октомври повечето адвокатски съвети в съответните области взеха решение и адвокатите се отписаха от списъците за участие като служебни защитници. Това доведе до провал на някои дела, до такива комични ситуации, че по мерки за неотклонение в Софийския съд да търсят служебни адвокати от Пловдив. Видни разбойници, с които министъра на вътрешните работи се хвали и съобщава, че ги е арестувал, да бъдат освобождавани, защото не може да им се осигури служебна защита по мерките и като компромисно решение и разбиране от страна на адвокатите, на адвокатите, при което те участват само по мерките, но не участват по делата. В същото време се въвеждат редица изисквания, включително и резервният защитник, които налагат все по-често – чрез законодателството, използване на служебна защита в случаите, в които задържаните, обвиняемите, подсъдимите не могат да си осигурят такава защита. Междувременно правителството прие едно постановление за допълнителни средства и в крайна сметка тази ситуация сега поставя под въпрос реализацията на служебната защита в България. Разбирам, че в някои адвокатски колегии са разплатени средствата до м. юни. Адвокатите казват: докато не ни разплатите и не започнете да ни плащате, няма да участваме по делата. Това е проблем свързан с цялостната политика в сектора. Така че: има ли към момента неразплатени средства, аз тогава съм Ви питал? Какъв е техния размер и кога смятате да ги платите? Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители! Отговарям кратко, без емоции и без лирически отклонения по този въпрос. Правната помощ е тази, чрез която се осъществява справедливо и законосъобразно правосъдие.

министърът на правосъдието е абсолютно ангажиран с правната помощ, със съдействието на Националното бюро за правна помощ, за да се набавят необходимите средства за защита на колегите адвокати, които да участват по наказателни и граждански дела и за да има правосъдие в държавата, каквото има.

правосъдие със защита – да, но неконтролирана правна помощ – не. Винаги ще съдействам да се изпълнява закона, но отчета и съставянето на бюджета е задължение на Националното бюро за правна помощ. Вашият въпрос е: има ли неизплатени хонорари за 2010 г.? Ами, просто не е изтекла 2010 г., така че на този въпрос ще мога да Ви отговоря 2011 г., и то малко след м. януари, защото не знам дали Ви е известно, но отчетите за правна помощ се отработват няколко месеца назад, и то неравномерно за всеки район в страната. Така че, ако някъде в момента се разплащат отчети за м. юни или за м. юли, другаде се изплащат отчети за м. юли или за м. август. Но общо-взето, аз заявявам пред Вас, и пред всички народни представители, че ангажиментът на министъра на правосъдието остава същият, както и досега. Както поисках през м. август 2 млн. лв., които вече беше констатирало Националното бюро за правна помощ като недостигнали в бюджета за 2010 г. и това нещо се случи, както направих това и м. септември, и м. октомври т.г., за да получат колегите още 3 млн. лв., така ще съдействам на Бюрото и занапред, за да се разплатят до стотинка всички средства, които колегите адвокати са заработили, участвайки в служебна защита. Благодаря. ШОПОВ: Господин Миков, имате право на реплика в рамките на две минути. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър! От началото на отговора Ви разбрах, че отговаряте, но не съвсем, и го правите на добра воля. Както искате го правете, но това е политика, която трябва да осигури нормалното протичане на предимно наказателните процеси. И тази политика, ако не е Ваша отговорност, аз не знам на кого е!? Явно от тези цифри, които ми изброихте: 207 хил., 2,5 милиона – вече през октомври, след задаването на въпроса на 21 юли може би сте се присетили, че има проблем, може би след като адвокатските съвети обявиха, че ще се отпишат от списъка на задължителната защита, още повече сте го разбрали, защото виждам как нараства сумата и това е добре. Аз се обръщам към Вас като към министъра на правосъдието независимо дали Вие приемате тази отговорност за своя, или за нечия чужда. Следете по-редовно разплащането, осигуряването на средства, за да не се провалят дела. Ще продължим да настояваме и Вие да сте запозната месец за месец, ако трябва, как се движи разплащането, а не да казвате: аз се занимавам с това, защото имам добра воля. Вие сте министър на правосъдието и политиката в сектора е изключително важна. И накрая. Нека сега като влезе бюджета на съдебната система, Вие да проявите специален интерес на база на необходимите средства тази година, горе-долу да си направите сметката какво трябва за догодина, за да не карате адвокатите чрез такива крайни протестни форми да Ви подсказват, че трябва да си плащате сметките. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика, госпожо Попова? Не желаете. Преминаваме към следващия въпрос на народния представител Антон Кутев относно съдържанието на Заповед №

В тази заповед не би имало нищо странно, ако не съществуват две такива заповеди със съвсем различно съдържание, като най-интересното е, че тук надали може да става дума за някаква форма на грешка, тъй като и двете са архивирани, а едната от тях включително е минала на съгласуване и при министър-председателя. Затова именно си позволявам да отправя парламентарен въпрос по този проблем. Едната от двете заповеди очевидно касае освобождаването на ръководството на едната от агенциите, подведомствени на Министерството на правосъдието. Както казах, това е заповедта, която е съгласувана и с министър-председателя. В същото време, със същия номер излиза една заповед за назначаване, преназначаване и за смяна на членовете на Дисциплинарния съвет, която вече е особено интересна. Аз не мога да предположа, че първата заповед е недействителна, защото тя е съгласувана, както казах, на най-високо ниво. Според мен става дума за опит за обратно номериране, тоест за опит със задна дата да бъде издаден документ, който ако наистина е така, проблемът става особено сериозен, още повече, че документ със задна дата в Министерство на правосъдието това вече е съвсем недопустимо. Затова моля да ми изясните и моят конкретен въпрос към Вас е: какво съдържа заповед с въпросния номер издадена от Вас? Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кутев, от това, което чух от Вас ми стана ясно, че материята, по която се опитвате да зададете въпрос никак, ама никак не Ви е ясна, но аз ще Ви отговоря следното, разбира се, с такава информация,

Заповедта, която Вие цитирате, № 856 от 06.10.2009 г. касае прекратяване на трудово правоотношение на гражданин, който е ръководил един от второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерство на правосъдието. По тази тема, по тази тема казвам, втора заповед със същия номер няма. Тя е една-единствена и втори вариант по тази тема, под този номер такава заповед не се съхранява Със заповед № 857 отново от 06.10.2009 г. в деловодството на Министерството на правосъдието се съхранява заповед, тя е архивирана, като предварително е допусната техническа грешка, като вместо 857 е бил изписан номер 856. Тази заповед е била коригирана и с корекция с № 857 тя се съхранява в деловодството на Министерството на правосъдието и както казах, тя не касае темата, по която Вие задавате Вашия парламентарен въпрос. Тя не касае прекратяване на трудово правоотношение. Следва заповед № 858 от друга дата, много близка до 6.10., която има трета тема. Не се е налагало между заповед № 857 и 858 да има други заповеди, които да са с коригирани номера, така че да се създават някакви подозрителни впечатления от сорта на подозренията, които Вие си позволихте да изнесете от трибуната на Народното събрание. Става дума за техническа грешка, коригирана своевременно и така архивирана заповед № 857 от 06.10.2009 г., която е различна по тематика от темата на заповед № 856. Мисля, че с отговора на този въпрос, с разясненията по този въпрос, давам достатъчно информация и хвърлям достатъчно светлина, като имам предвид това, че става дума за служебна информация и, че ние – аз и Вие, в случая не трябва да си въобразяваме, че имаме друга роля освен – министър на правосъдието, който отговаря на парламентарен въпрос и Вие като народен представител. Нито аз, нито Вие, в момента сме органи с други функции и друго предназначение, за да внушаваме и да инсценираме неща, които всъщност не съществуват. Става дума за техническа грешка на заповед № 857 от 06.10.2009 г., която е коригирана и която пак казвам, няма нищо общо с темата на заповед № 856

Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Аз задавам въпрос и работя по това, което имам пред себе си.

Първо, смятам, че подобни технически грешки трябва да се наказват, така че следващият въпрос трябва да бъде всъщност този, който е допуснал техническата грешка да стигне до степен за това, че да си говорим в Народното събрание за нея, дали е наказан и как? Второ, аз не смятам, че е техническа грешка. Не смятам, че е техническа грешка, защото с промените в Дисциплинарния съвет, които правите, се вижда, че заповедите Ви са номерирани по много особен начин. Ние наистина с Вас не сме точно този орган, който трябва да изяснява как са издавани Вашите заповеди, но аз продължавам да смятам, че Вие просто сте номерирали заповед със задна дата. На Вас просто Ви е трябвало да допълните Дисциплинарния съвет с човек. Усетили сте се прекалено късно късно и тъй като не сте имали свободни номера, сте пуснали една заповед с дублиран номер, надявайки се, че това няма да стигне до хората, които това ги интересува. Доказателство за това е, че всички останали заповеди по едно от делата... Между другото, това в крайна сметка е стигнало и до прокуратурата и рано или късно съответните органи ще се занимаят с това, защото в края на краищата там му е мястото, но в прокуратурата ще установят следното, че Дисциплинарният съвет, за който става дума, е назначаван със заповеди с номера 04 и единственият човек, който е назначен със заповед 03 е с тази заповед, която е дублирана. Просто защото се оказва, че когато на Вас Ви е трябвало да работи Дисциплинарният съвет, този човек вече не е бил в състояние да Ви свърши работа и е трябвало да го преназначите. Затова сте използвали задна дата. Това е ситуацията! Прокуратурата ще си свърши работата и ще установи дали е така или не,

Преминаваме към въпроса на Михаил Рашков Михайлов относно извършена проверка на изпълнително дело. Заповядайте, господин Михайлов.

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! От 12 години Николай Димитров Келешев заедно със свои седем колеги чакат с надежда българското правосъдие да се пребори с една тежка несправедливост. Господин Келешев е осъдил „Минстрой Майнинг Къмпани” АД, клон България, да заплати сумата от 2453 щатски долара на основание чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда. Фирмата длъжник „Минстрой Майнинг Къмпани” АД е сменила името си на „Минстрой Холдинг” АД с председател Николай Вълканов, който е бил председател и на „Минстрой Майнинг Къмпани”. Оказа се, че новата фирма не носи отговорност за задълженията на „Минстрой Майнинг Къмпани”. Искам само да Ви напомня, госпожо министър, че това е същата фирма, която има множество обекти в страната и един от тях е небезизвестният „Цанков камък”. Тя беше и фирмата изплатила хонорара от около 1 млн. евро. евро. Същата фирма дължи на тези хора, това са работници, миньори, заплати, които те не са получили. Моят въпрос към Вас е: какви са мерките, които Вие ще предприемете, за да може тези господа – седем човека, всичките са на възраст между 60 и 75 години, за които тези 2000 долара, са почти тригодишните им пенсии, които получават, защото това е една абсолютна несправедливост. Моят втори въпрос към Вас е: дайте някакви законодателни инициативи, за да може такива хора, които са били председатели на управителни съвети, изпълнителни директори на фирми, които са изкуствено фалирали, както е именно с тази „Минстрой Майнинг Къмпани” да не могат повече да бъдат председатели на управителни съвети и да носят отговорност. В момента този господин управлява фирма, която има милиони в активите си, а не може да разплати на седем човека по 2000 долара! Това е една абсолютна социална несправедливост, която ние – законодателите, наистина трябва да Ви помогнем, по Ваша инициатива нещо да променим. Така беше, ако си спомняте, навремето с кредитните милионери, с банките, които фалираха – не им дадохме право на тези хора да участват в управителни съвети на банките?!

за следното. Най-напред Ви дължа отговор за това какво е направил Инспекторатът към министъра на правосъдието във връзка с действията на частния съдебен изпълнител по този казус. Две проверки са били назначени в тази връзка. Частният съдебен изпълнител е предприел действия по издирване на имущество на длъжника, като има наложени запори върху банкови сметки и върху 5 броя моторни превозни средства, за да могат да бъдат

взискателя е частично удовлетворено и на него са му изплатени 1859,27 лв. до момента. Но аз казвам, това е частично изпълнение на съдебното решение. Какво друго направи Министерството на правосъдието по този въпрос без да е ресорно министерство и без това да трябва и да може да му се вменява като задължение? В крайна сметка всяко министерство има ресор и законодателните инициативи се простират в него. Въпреки това обаче ние направихме среща с държавните съдебни изпълнители, предложихме конкретен текст за промени в Закона за движение по пътищата в тази връзка, за да могат да се издирват по-лесно моторни превозни средства, именно в случаи, когато са наложени такива запори и хората дължат и чакат обезщетения. Този текст е изпратен надлежно на колегите в Министерството на вътрешните работи, които, както Вие знаете, са ресорни по въпросите за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Но ето, аз и сега от трибуната на Народното събрание казвам и на вас – вие сте законодателен орган. Това е и нашият съвет – от страна на Министерството на правосъдието към вас – вие също бихте могли да подемете такава законодателна инициатива и да направите разумни и добри предложения за изменение в Закона за движението по пътищата, поне по този пункт пункт нещата законодателно да станат по-добри и частните, и държавните съдебни изпълнители да могат да се справят по-лесно с предизвикателствата и най-просто, със служебните задължения, които те имат във връзка с изпълнението на решения. Министерството на правосъдието смятам, господин Михайлов, е направило в повече от това, което има като компетентност и функции като ресорно министерство. Оттук нататък ние ще проследим, разбира се няма да забравим този случай, за да видим дали ще се развие тази инициатива и дали ще дойде това изменение, което сме предложили

Конкретният повод за зададения въпрос ме наведе на мисълта, че в новата 20-годишна история на България има десетки такива случаи с изкуствени фалити.

са били председатели на управителни съвети нека носят отговорност със своите лични имущества. Не може един човек да дължи на 75-годишни хора, пенсионери, 2000 долара. Не може фирма, която ей-така раздава хонорари от милиони евра, да дължи на хора по 2000 долара! И не може този човек, който е председател на управителния съвет, изпълнителен директор, да не носи никаква материална отговорност за тези неща!

Просто наистина тези хора освен морална отговорност, те трябва да носят и някаква материална отговорност за щетите, които причиняват върху толкова много човешки съдби.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

едно 21-годишно момче, след като се е обучавало известно време първо в ислямски училища в Делчево, Исперихско, после заминава да се обучава в Турция в Текирдаа, местят го в Истанбул и един месец след като е преместено в Истанбул, то загива по доста нелеп начин. Задавам въпроса към Вас по простата причина, че в показанията на органите има съществено разминаване за начина на смъртта. От една страна, имамите от училището са дали показания пред бащата, потвърдени в едно писмо до Вас, че момчето е загинало, падайки по стълбите в джамията, а, от друга страна, турските власти правят оглед на трупа и казват, че то е загинало, падайки от петия етаж. При всяко положение става дума за огромна човешка трагедия. Проблемът обаче в тази работа е, че това се е случило на 11 декември 2009 г. Оттогава досега българските власти не са придвижили по никакъв начин нещата към разясняване на случая. На мен ми е ясно, задавайки въпроса си към Вас, че Министерството на външните работи е само една част от веригата на държавата и вашите отговорности в този и във всички подобни случаи не са кой знае колко много. Въпросът обаче е, че аз имам подобни въпроси по този казус и към Министерството на вътрешните работи, и към Министерството на правосъдието, а и към Главния прокурор. Факт е, че нито една от тези институции не си е свършила работата, в резултат на което в с. Прохлада има едно семейство, което няма представа какво се е случило и защо е загубило детето си. А става дума за европейски гражданин, който е убит най-вероятно в една чужда държава извън Европейския съюз. Тоест, въпросът никак не е за подценяване. Моят въпрос към Вас е:

Нашите правомощия се простират в три посоки. Първо, да информираме роднините, след като получим официална информация за такива случаи. Второ, да съдействаме при транспортирането на починалия български гражданин до нашата граница и да се предприемат преки действия и чрез кореспонденция, за да се получи автентична информация от съответните местни власти за резултатите от съответното следствено дело. По случая на 27 януари 2010 г. Министерството на външните работи на Турция с официална нота до нашето посолство в Анкара информира за смъртта на Орхан Мустафа. За съжаление това е повече от месец след като инцидентът се е случил. През това време, след трагичния инцидент, без да потърсят съдействие от българските институции, от българското посолство роднините на починалия младеж са организирали транспортирането на тялото и не са уведомили, разбира се, нашето представителство на територията на Турция за това. На 22 март с дипломатическа поща в България са получени всички документи за смъртта на българския гражданин, който между другото има и двойно гражданство – той е и български, и турски гражданин. Актът за смъртта на Орхан Мустафа е изпратен от Министерство на външните работи до Главна дирекция ГРАО на 23 март – на другия ден, след като сме го получили. Според Главна дирекция ГРАО документите обаче не съответстват на българските изисквания и не признават подадените от турска страна документи като официален протокол за смъртта. Поради това на 15 май не е наша отговорността, защото това тече от 23 март до 15 май, ГРАО връща тези документи отново в Министерството на външните работи и на същия ден те са препратени чрез посолството ни в Акара за коригиране от турските власти. до момента не сме получили обратно коригираните актове за смърт от турската страна. Генералното консулство в Истанбул е поискало информация за следствените дела по случая с починалия младеж от Главната републиканска прокуратура на Турция, както и от община „Гази Осман паша” в Истанбул. От разследването до този момент, информацията, с която разполагам официално от турските власти, е следната. На 11 декември 2009 г. около 12,00 ч. българският гражданин Орхан Фикрет Мустафа е паднал от петия етаж на блок „В” на мъжкото общежитие на Средно училище „Султан Чифлиги” в Истанбул.

За всичко това бащата на починалия е уведомен от нашата дирекция „Консулски отношения” на 13 април т.г. Представител на Генералното ни консулство в Истанбул е искал повече информация за хода на делото няколко пъти между месеците април и октомври. Отговорът обаче е бил, че то не е приключило поради липса на окончателно становище дали са налице доказателства за насилствена смърт на младежа, както и Вие казахте – има такива съмнения. Според последната информация от наблюдаващия прокурор

Министерството продължава да следи развитието на това следствено дело. Поддържаме контакт с наблюдаващия прокурор в Турция и сме предоставяли и продължаваме да предоставяме цялата информация, която постъпва при нас, на прокуратурата на Република Българи и на Министерството на правосъдието, които в крайна сметка са оправомощени по българското законодателство и по Договора за правна помощ по граждански и наказателни дела между България и Турция да носят тази отговорност. Благодаря ви.

Първият пропуск е най-малкият, ще започна от него. Факт е, че до ден-днешен родителите на Орхан не са получили личните документи въпреки уверенията на консула в Истанбул, че той още през м. април ги е пратил до Външно министерство.

Колкото и абсурдно да изглежда това, едно момче, погребано на 16 декември 2009 г., според българския ЕСГРАОН в момента е живо и нищо чудно Симеон Дянков да му събира данъци. А е живо, защото документите през това време не могат да стигнат от Истанбул до София или до Дулово.

Проблемът е в това, с извинение за темата, че трупът на момчето е преминал границата без никакви документи, с едно листче с шест реда съдържание на турски език.

Този договор фактически определя като правомощници по страните от българска страна или Министерството на правосъдието, или Главна прокуратура. Искам да цитирам само няколко реда от него. Той казва, че: „С оглед на извършване на действия по следствие, по наказателно преследване, по констатиране на доказателства, по разпит на обвиняеми,

Благодаря, господин председател. Господин Кутев, надявах се да слушате внимателно това, което казах. Малко е трудно ние да информираме за нещо, което не знаем, че се е случило.

Няма как да знаем за това, ако не бъдем информирани. Второ, цялата информация, с която разполагаме, е предоставяна на прокуратурата, предоставя се редовно както на нея, така и на Министерството на правосъдието, за да могат те да изпълняват задълженията си по Договора за правна помощ по граждански и наказателни дела между България и Турция. На трето място, както Ви казах, проблемът за приемането на издадения от турските власти акт, който трябва да послужи пред българските власти за акт за смърт, не е приет от Главна дирекция ГРАО по техни съображения, заради несъответствие с изискванията на българското законодателство. Именно заради това веднага сме поискали от турските власти актът да се приведе в съответствие, да отговори на българските изисквания, за да може да се заведе в България.

Факт е, че официалната информация при нас постъпва не от роднините на починалия младеж, а от турските власти доста време след настъпването на смъртта. ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Младенов. Колеги, преминаваме към въпросите към министъра на здравеопазването

становища от името на парламентарни групи. Според практиката и правилника така ще имаме възможност да зададем въпроси и към следващия министър. Първият въпрос към Стефан Константинов – министър на здравеопазването, ще бъде зададен от народния представител Ваньо Евгениев Шарков относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ. Заповядайте, господин Шарков, да развиете въпроса Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ще бъда кратък, защото е важна информацията, която ще ни предоставите. Това е проблем, който съществува през всички изтекли години и е във връзка с непрекъснатото нарастване на просрочените и текущите задължения на лечебните заведения за болнична помощ. Въпросът ми е: на каква сума възлизат те в края на третото тримесечие заедно с ведомствените болници? Забележете, досега информацията, представена от Вашите предшественици от Тройната коалиция, никога не е включвала и ведомствените болници. Има ли анализ, към кого и защо са най-честите и най-големите задължения? Има ли министерството план за преодоляване на тази финансова криза, особено силно изразена в лечебните заведения за болнична помощ и във връзка с трудностите за финансирането през настоящата година и забавените разплащания от страна на Националната здравноосигурителна каса? Благодаря

Уважаеми господин председател, господин Шарков, дами и господа народни представители! Във връзка с отправения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация: Министерство на здравеопазването разполага с просрочените задължения към 30 септември 2010 г., както и общите задължения, но към момент 31 август 2010 г. информация за същите по график ще има след края на този месец. Министерството на здравеопазването никога не е постъпвала и не постъпва информация относно размера на задълженията и просрочените такива на ведомствените болници, така че информацията по-долу е за държавните и общински лечебни заведения. Общият размер на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ в страната – държавни и общински, е в размер на 347 млн. 517 хил. лв. към 31 август 2010 г. Просрочените задължения на тези лечебни заведения са 111 млн. 328 хил. лв. към същия период и 117 млн. 682 хил. лв. към края на деветмесечието, именно 30.09.2010 г. Само задълженията на държавните лечебни заведения за болнична помощ към 31 август 2010 г. са 279 млн. 588 хил. лв., като просрочените такива към същия период са 75 млн. 522 хил. лв., а към деветмесечието – 80 млн. 982 хил. лв. Задълженията на общинските лечебни заведения за болнична помощ към 31 август 2010 г. са в размер на 67 млн. 929 хил. лв., като размерът на просрочените такива от тях е 35 млн. 806 хил. лв., а същите към деветмесечието са 36 млн. 700 хил. лв. При анализ на задълженията на държавните лечебни заведения за болнична помощ се вижда, че най-големите такива са към доставчиците на медикаменти – 75 млн. 503 хил. лв., доставчиците на консумативи – 50 млн. 343 хил. лв., към персонал и осигурителни предприятия – 50 млн. 651 хил. лв., дългосрочни задължения – 21 млн. 420 хил. лв., в това число задължения по търговски заеми – 8 млн. 219 хил. лв. и др. Всички към 31 август 2010 г. Относно въпроса Ви, който касае лечебните заведения за болнична помощ с най-голям размер на задълженията и просрочени такива, Ви прилагам подробна справка по болници, която сега ще Ви предам. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Шарков.

председател. Благодаря Ви, господин министър, за изчерпателния отговор и за предоставените данни, с които ще имам възможност да се запозная по-късно. Наистина буди притеснение фактът, че в Министерство на здравеопазването не се получава информация за задълженията на ведомствените болници. Вероятно е въпрос на кореспонденция и на взаимодействие със съответните ведомства, за да има тази информация, защото Министерството на здравеопазването би трябвало да контролира дейността на всички лечебни заведения в България, независимо дали те са ведомствени, след като тези лечебни заведения ползват публични средства за своето финансиране. Освен тях, разбира се, ползват и бюджетни средства от съответните ведомства, към които са. От данните, които изнесохте, става ясно, че общият размер на задълженията през последната година и половина се движи в едни що годе постоянни граници от около 350 милиона, тоест цифрата от 350 милиона, слава Богу не се надхвърля. Проблемът е, че нарастват просрочените задължения от това, което видяхме като информация. И проблемът е, че от 60 милиона в третото тримесечие на 2009 г. вече са 115 милиона. Проблем е, че и онези болници, на които Министерството на здравеопазването е принципал, тоест държавните, на практика държат в себе си около 80% от всички задължения на всички лечебни заведения в страната. Това е един последващ анализ, който трябва да бъде направен и във връзка с преструктурирането на системата за болнична помощ, както и анализа за това къде изтичат най-много средства и къде трябва да бъдат запушени дупките. Преди беше въпрос на мениджмънт

Уважаеми господин Шарков, всъщност Министерството на здравеопазването контролира всички лечебни заведения. Просто става въпрос за финансови параметри, които са към съответното ведомство. Що се касае за темата за изтичане на средства, мисля, че с нея се спекулира доста много. Лечебните заведения, чийто принципал съм аз, често извършват

нагнетявайки в обществото, че винаги има някакво изтичане за болниците, не е най-добрият вариант за говорене. Тези болници се занимават с доста тежки случаи и поради тази причина генерират разходи, които не винаги могат да възстановят от публичния ресурс на Здравната каса. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос е отново от народния представител Ваньо Евгениев Шарков, относно проблемите, тенденциите и перспективите за развитието на Спешната помощ в Република България. Заповядайте, господин Шарков, да развиете Благодаря, господин председател. Думите, че се източват средства от Касата, съм ги чувал от премиера и вицепремиера. Така, че нека да има малко по-добра колаборация. Системата на Спешна помощ, господин министър, много добре знаете, че е изградена от 28 центъра за Спешна медицинска помощ, разположена в областните градове и структурираните към тях 198 филиала. Към 31 декември 2009 г. в тези центрове за Спешна медицинска помощ в цялата система на Спешната помощ работят 6868 души. Може би към днешна дата нещата като численост на персонала изглеждат по различен начин. Системата обаче през последните години винаги е изпитвала остра нужда от персонал за осигуряване на дейността си и винаги там е имало трудности с намирането на кадри, които да работят, особено на лекари. Екипите на Спешна медицинска помощ в повечето от центровете са с недостатъчна щатна осигуреност за изпълнение на своята дейност. Има недостиг на лекари и друг медицински персонал. Текучеството на кадри поставя в критично състояние осигуряването на дейността. Това текучество през последните години поради липсата на перспектива се превръща в изключително голям проблем. Въпреки това, само през миналата година екипите на Спешна медицинска помощ са изпълнили – забележете колеги – 841 000 повиквания. Общият брой на обслужените лица в Спешна помощ е 2 млн. 410 хил. – при такъв недокомплект и при такива условия на работа. Автомобилите на Спешната медицинска помощ са изминали 19 милиона километра.

Уважаеми д р Шарков, народни представители! Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информирам следното. За решаването на тези проблеми Министерството на здравеопазването изпълнява проект ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния), в рамките на който ще бъде проведено обучение

258 хил. лв. Освен това, в момента работна група в Министерството на здравеопазването и представители на Българския лекарски съюз подготвят пакет от нормативни промени, регламентиращи структурата и организацията на Спешната медицинска помощ. Към момента е изготвен Медицински стандарт „Спешна помощ” и актуализация на Правилника за устройството и дейността на центровете за спешна медицинска помощ. С правилника се въвежда система за атестация на директорите на центровете, в рамките на която до м. март 2011 г. ще се извърши пълен преглед на 28-те центъра за спешна медицинска помощ. В процес на разработване е нова наредба за организацията на спешната медицинска помощ, която да уреди отговорностите на всички структури в системата на здравеопазването общопрактикуващи лекари, специалисти в извънболничната помощ, болници, центрове по оказване на медицинска помощ на лица със спешни състояния и връзките и взаимодействието между тях. Целта е да се интегрират и регулират всички структури и дейности в системата на здравеопазването по отношение на спешната медицинска помощ и да се скъси максимално времето за обслужване на спешно болните при спазване на стандарти за качество и безопасност. Едновременно с това се цели максимално разтоварване на центровете за спешна медицинска помощ от осъществяването в момента на несвойствени дейности за максимално ефективно използване на наличния ресурс и същинската им функция. Разбира се, реализацията на тези дейности следва да е съпроводена със съответен финансов ресурс. За целта Министерството на здравеопазването извършва анализ на необходимите средства по програма „Спешна медицинска помощ”, по която се финансира дейността на центровете, като едновременно с това се провеждат мерки за въвеждане на строг контрол по отношение на разходването на средствата и ресурсите. Предвижданите мерки за оптимизация на системата за спешна медицинска помощ ще се осъществят в общия контекст на провежданите здравни реформи в условията на открит диалог с всички заинтересовани страни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отношение, господин Шарков.

програма ПУЛСС – проектът, който споменахте, за 60 милиона в момента е по средата на времевия период и по него са усвоени 60 хиляди от тези 6 милиона. Това го каза проф. Борисова в отговор на предишен въпрос. Имам само един въпрос, господин министър: ще разтоварите ли системата на Спешна помощ от несвойствените й, непривични задължения, като задължението да карат пробите за кръв на шофьори, които са катастрофирали или които са хванати с алкохол?

Уважаеми господин Шарков, чуйте сега абсолютно нечиновническия ми отговор. неща, с които се занимават тези центрове. Те преглеждат пациенти, които не са спешни, и извършват дейности, които не са тяхна работа, включително – Вие казахте за шишенцата с кръв, аз ще кажа и за транспорта на хемодиализни болни. болни. От Нова година предвиждаме да напълним със съдържание идеята общопрактикуващите лекари да покриват 24 часа населението. Вариантът, при който на тях им се вменяваше да правят от сутрин до вечер 365 дни – и през нощта, и в събота и неделя, е неработещ, той е на хартия. Това го знаят всички, но никога не беше променяно. В момента се работи по промени в Наредба № 40, които да регламентират това нещо. Що се касае за другите несвойствени функции, съвсем нормално намирам примерно транспортът на хемодиализните болни да мине към болниците или центровете, които осъществяват тази дейност. Много от навъртените километри, за които казахте, се дължат точно на това, че те се явяват като една таксиметрова служба, а някои дори са си наели подизпълнители – таксиметрови служби. Така, че имате пълното ми уверение, че ще работя по тези въпроси. Благодаря. време за още един въпрос и отговора по него. Затова давам възможността на народния представител Иван Николаев Иванов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 на 21 май т.г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Съгласно този закон трябваше в тримесечен срок след влизането в действие на закона да бъде изработена и публикувана наредбата по чл. 56, ал. 3. Тази наредба всъщност е свързана с разписване на специалните изисквания, които се предявяват към помещения в закритите публични места, в които се допуска тютюнопушене. Касае се за установяване на условията и реда за такава процедура; съотношението на площта, където е разрешено тютюнопушене, по отношение на цялата площ; изискванията за вентилация, за изолация на това помещение и техническите характеристики. Тримесечният срок изтече на 2 септември 2010 г., тъй като законът влезе в сила от 2 юни т.г. До момента такава наредба не е издадена. Липсата на наредба фактически води до пълно пренебрегване на всякакви закони при тютюнопушенето на публични места, защото няма нормативен акт, чрез който да се предявят изисквания и нарушителите да бъдат санкционирани. Те не нарушават наредбата, защото самата наредба не е публикувана. По този повод моля да ми отговорите на следните въпроси: Каква е причината за забавянето на приемането на наредбата и има ли съмнения за лобистки интереси, каквито имаше още в пленарната зала? Кога наредбата ще бъде приета и ще влезе в действие? Предвижда ли се гратисен период, в който собствениците на помещения за тютюнопушене да ги подготвят по начин, че да отговарят на изискванията? И накрая, ще организира ли Министерството на здравеопазването информационна кампания за запознаване на обществото с основните положения и изисквания изисквания на закона и наредбата във връзка с тютюнопушенето на обществени места? Благодаря ви. Уважаеми господин председател, господин Иванов, народни представители! За да съм точен в процедурата, пак ще прочета – малко може би е суховато, иначе мога много да говоря срещу пушенето. отговор на поставените от Вас въпроси Ви уведомявам следното. Със Заповед № РД 09-418 от 8 юли 2010 г. на министъра на здравеопазването бе сформирана работна група, която разработи проект на наредба за условията и реда, при който се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и сградите с обособени работни места. Проект на наредбата бе одобрен от политическия кабинет на Министерството на здравеопазването, след което бе публикуван на електронната страница на министерството. След изтичане на 14-дневния срок, през който не постъпиха мнения и предложения от физически и юридически лица, проектът на наредбата бе изпратен за междуведомствено съгласуване. Получените бележки от три министерства бяха обсъдени и отразени в проекта на наредбата. Забавянето с приемането на постановлението от Министерския съвет се дължи на закъснението при междуведомственото съгласуване и други бюрократични пречки, които са преодолени. Към момента нямаме информация за лобистки интереси. Надявам се наредбата да бъде включена в дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 10 ноември 2010 г. на проекта на наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила обособените самостоятелни помещения и заведения, в които се допуска тютюнопушене, следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на наредбата. Считаме, че този срок, съчетан с 6 месечния период след влизане в сила на промените по чл. 56 от Закона за здравето, е достатъчен за изпълнение на изискванията. Накрая нещо извън това, което са ми написали. Едно от първите неща, с които се заех – исках да видя тази наредба къде е. Показаха ми я. Видях я и с разочарование казах какво е новото в новата наредба. Аз съм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

че трябва да има действително силна рестрикция по отношение на нормите за тютюнопушене на обществени места в страната. Със съжаление констатирах нещо, което беше написано дори във в. „Стършел”, че с едни на нас страни, каквато е Република Македония, имат много по-строги изисквания, а Македония не е страна - член на Европейския съюз. искам да Ви окуража - българското общество, бих казал, онази част от мълчаливото българско общество, подкрепя въвеждането на тези изисквания. Не трябва по никакъв начин хора, които са свързани с ресторантьорски бизнес, търговия с тютюн и тютюневи изделия, да ръководят действията на държавните институции, когато се касае за живота и здравето на българските граждани. Надявам се наредбата, за която Вие казахте, че имате известно разочарование, да бъде действително сериозно препятствие срещу

Имате право на дуплика. Ще се възползвате ли, господин министър? Не. С това, уважаеми народни представители, както ви обявих, приключваме днешния парламентарен контрол. Да благодарим на господин министъра. Остават му два въпроса, но за да отговори на тях ще го поканим допълнително.